Prijatno.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke

prelaska na odlučivanje, podsećam vas da Narodna skupština, saglasno članu 203. stav 3. Ustava Republike Srbije, predlog za promenu Ustava usvaja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog za promenu Ustava Republike Srbije.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u XII sazivu.Isto

gasovode u Republici Srbiji i izveštaj o radu nekoliko nezavisnih tela.Planirano je da se radi u sredu i u četvrtak.Zahvaljujem se svima na prisustvu i radu.Hvala.(Sednica